**Bebić, Luka (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 11. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 174. Poslovnika zajedno s Prijedlogom državnog proračuna podnijeli ste Konačni prijedlog Zakona o izvršenju državnog proračuna. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, financije i državni proračun za gospodarstvo, …/Govornik se ne razumije./… pomorstvo, promet i veze. I neki još drugi odbori. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Nema više rasprava. Zaključujem raspravu. Sutra nastavljamo sjednicu u 10,30 minuta. Radi potrebitog odmora sviju vas koji na upornosti. Zahvaljujem vam na dosljednosti da sjedite u Saboru do kraja. E, hvala.